Po planu idemo i na sljedeću točku dnevnog reda, 6. - Konačni prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršavanju kaznenih sankcija, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 324 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Zakonski prijedlog raspravit ćemo u hitnom postupku koji objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Rasprava je provedena u Odboru za zakonodavstvo i u Odboru za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, gospodin Zoran Pičuljan. vam lijepa. Gospođo potpredsjednice, uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo uistinu vrlo kratko. Radi se o jednom zakonu dugačkog naziva koji već duže iznimno dugo vremena nije u primjeni. i mehanizmom HITROREZ-a i njegova je nepotrebnost uočena iz razloga što je ova materija uređena hrvatskim zakonodavstvom, bilateralnim ugovorima i konvencijskim pravom. Zbog toga i ovaj zakon treba staviti van snage. Zahvaljujem.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 Hvala lijepa. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Nema nikakve dvojbe da klub SDP-a podržava donošenje ovog prijedloga zakona, on je tehničke naravi. Doduše nema nikakve veze sa HITROREZ-om jer HITROREZ je ustanovljen da reže nepotrebne opstrukcije u administraciji i u bilo kojem zakonu a ovaj zakon je umro samim time što je donesen Zakon o izvršavanju kazne zatvora. Međutim, kad smo već kod toga mi moramo napomenuti i ovom prigodom da ne trebaju nama pa niti od strane Vlade i predstavnika Vlade pa od ministra predstave za pojedine konkretne slučajeve i podgrijavanje ljudima nadu da će se dogoditi nešto što se neće dogoditi. Naime, po postojećem zakonodavstvu po postojećem zakonodavstvu Hrvatske čak i ustavnom rješenju ali i susjednih zemalja o neizručivanju osoba koje su osuđene po postojećem zakonu čak ni kod promjene zakona to se neće dogoditi za one slučajeve unatrag. Međutim, ovom prigodom se postavlja pitanje što Hrvatska čini s onim ljudima koje su poslali u utočište a koje su osuđene a nalaze se u Republici Hrvatskoj i slobodne su kao ptice. Ako ih nije moguće izručiti postavlja se pitanje zašto se ne primjenjuje Zakon o kaznenom postupku i osnovno načelo ubikviteta po kojem je i naša zemlja dužna i može pokrenuti postupke i za osobe bez obzira na državljanstvo a pogotovo kada su i hrvatski državljani djelo su učinili u drugoj zemlji i na štetu druge zemlje ali po tom načelu može im se suditi. Ali očito nema političke volje za to. Za 84 osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo, koje su dobile pod tko zna kakvim uvjetima devedesetih godina i našle utočište u Republici Hrvatskoj. Pa se postavlja pitanje zašto nema političke volje da se riješe ti slučajevi, da se te osobe ukoliko se trenutno ne mogu izručiti da im se sudi jer je to moguće po postojećim zakonima. S druge strane, manifestira se politička volja da bi se umirila javnost, da bi se tobože učinilo to, da će Hrvatska učiniti sve da se neki pojedinci izruče iz susjedne republike, konkretno evo primjerice iz Bosne i Hrvatske kada se zna da se to ne može učiniti. Takve predstave Republici Hrvatskoj odnosno Vladi ne trebaju ali nam treba u svakom slučaju promijeniti zakonodavstvo pa i Ustav da bi se ove stvari rješavale. Hrvatska ne bi bila utočište samo za one koji su dobili državljanstvo pa čak počesto i lažno prebivalište da bi mogli glasovati, da bi mogli dobiti različite poticaje a i ono što je najgore da bi mogli naći utočište od kaznenog progona ili od izvršenja kazne zatvora. Hvala. Gospodin Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Zakon o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija koji je u Republici Hrvatskoj preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija rješavao je sukobe nadležnosti između bivših republika tadašnje države. Obzirom da je za izvršavanje kazne zatvora uređeno jedinstveno za cijelo područje Republike Hrvatske a da se odnosi sa ostalim državama temelje na primjeni međunarodnih akata odnosno Konvencije o transferu osuđenih osoba i protokola uz konvenciju Zakona o međunarodnoj i pravnoj pomoći u kaznenim stvarima te bilateralnim ugovorima nema potrebe primjene Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija i više što je u provedenom postupku ispitivanja od strane HITROREZ-a stavljeno na popis propisa koji su nepotrebni i koje treba staviti izvan snage. Radi navedenog podržavam donošenje Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija. Hvala. **Bebić, Luka raspravu o ovoj točki dnevnog reda.